Уважаеми колеги, моля, заемете местата си.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 34: § 34. Създава се чл. 230е: „Чл. 230е. При налагане на глоба или имуществена санкция председателят на Комисията за защита на потребителите, когато е приложимо, взема предвид: 1. естеството, тежестта, мащабът и продължителността на нарушението; 2. предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите; 3. предишните нарушения на търговеца, ако има такива; 4. получените финансови ползи или предотвратените загуби от търговеца, ако има информация за това; 5. санкциите, наложени на търговеца за същото нарушение в друга държава – членка на Европейския съюз, при трансгранични случаи, когато информацията за тези санкции е налична, посредством механизма за осъществяване на сътрудничество между националните органи, отговарящи за прилагането на законодателството за защита на потребителите, съгласно Регламент (ЕС) 2017/2394; 6. други утежняващи или смекчаващи обстоятелства, приложими за конкретния случай.“ § 32.

се прилагат по отношение на договорите, сключени между търговец и потребител, съгласно които потребителят заплаща или се задължава да заплати цена. Те се прилагат и по отношение на договорите за доставка на вода, газ, електрическа енергия или за централно отопление, включително тези, предоставяни от публични доставчици, доколкото тези стоки се предоставят въз основа на договор. (2) Разпоредбата на чл. 4 за договори, различни от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, и на глава четвърта, раздел I се прилагат и по отношение на договорите, сключени между търговец и потребител, съгласно които търговецът предоставя или се задължава да предостави цифрово съдържание, което не е на материален носител, или цифрова услуга на потребителя, а потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца, с изключение на случаите, когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел предоставяне на цифровото съдържание, което не е на материален носител, или на цифровата услуга, или за да позволи на търговеца да изпълни своите задължения, произтичащи от закон, доколкото търговецът не обработва тези данни с друга цел.“ 2.

както и по отношение на продажби на изоставени или отнети в полза на държавата вещи, извършвани от държавни органи. 4. В § 13: точка 13 се изменя така: „13. „Стока“ е понятие по смисъла на § 6, т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.“; точки 38 – 40 се изменят така: едновременно стоки и услуги. 35. „Договор за услуга“ е всеки договор, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, в т.ч. цифрова услуга.“; в) точки 38 – 40 се изменят така: „38. „Цифрово съдържание“ е понятие по смисъла на § 6, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 39. „Функционалност на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. „Оперативна съвместимост на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.“; г) точка 46 се изменя така: „46. „Онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително интернет страница, част от интернет страница или приложение, управляван/о от от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители.“; д) създават се т. 47 – 53: „Съвместимост на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 48. „Доставчик на онлайн място за търговия“ означава всеки търговец, който доставя на онлайн място за търговия на потребители. 49. „Цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 50. „Класиране“ е относителната приоритетна позиция на продукти, включени в обхвата на глава четвърта, раздел III, така както са представени, организирани или съобщени от търговеца, независимо от използваното технологично средство за това представяне, организиране или съобщаване, включително в резултат от използването на алгоритмична последователност, механизъм за класиране или механизъм за оценка, визуално осветяване или други средства за подчертаване, или комбинация от тях. 51. „Широко разпространено нарушение“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2017/2394. „Широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394. 53. „Лични данни“ са лични данни по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.“

и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза, скоби кога е обнародван. § 33. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36, като думата „фирмено“ се заличава.

§ 38: „§ 38. В останалите текстове на закона думите „министъра на икономиката“, „Министърът на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министъра на икономиката и индустрията“, „Министърът на икономиката и индустрията“ и „Министерството на икономиката и индустрията“ и навсякъде думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на икономиката и индустрията“.“

съгласно номерацията на Комисията по икономическа политика и иновации, както бяха представени от председателя ѝ. Желаещи за изказване има ли? Няма. Прекратявам дискусията.

Режим на гласуване.

Не съм казал, че пречите, но и господин Димитров призова в началото – очевидно не са спорни текстовете, не бих казал, че имаше разгорещена дискусия. Отменям това гласуване и давам думата на господин Димитров за процедура. ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, това са експертни въпроси. Има наказателна процедура, както знаете, срещу България. Правителствата се сменят, но интересите на България остават. Така че се обръщам към всички Вас е нито един спорен въпрос на Икономическата комисия по тази тема. Работили сме заедно. Дори в нашата комисия не се разделяме на управляващи и опозиция, правим всичко възможно експертно да решаваме въпросите. Така че Ви моля да приключим тази тема. Участвайте в гласуването. Наистина тук няма никакъв смисъл от политизация, от разделение, нека покажем, че има теми, по които поставяме интереса на България над всичко останало.

Господин Председател, напълно разбирам това, което се случва в момента, но искам да призова коалицията, която взима решенията в тази държава и кове законите, чисто организационно да е доста по-отговорна – не да седи по кафенета, в стола или където са си преценили колегите, а да са в залата. Защото не е въпрос само за гласуване. Нашата група седи 90% от случаите тук без значение какво и как се обсъжда. (Реплики.) Въпросът обаче е, че мнозинството не смята за нормално да присъства на коментара на който и да е било законопроект и го няма, просто го няма! Неуважително е и тогава да казвате – чакайте сега, дайте опозицията да ни направи мнозинството, а пък ние ще седим в кафенето. За Вас е неуважително! Неуважително е и към всички хора, които са извън тази сграда. Защото сте вътре, обаче не седите в залата и не слушате това, което се говори и коментира.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина колегите, когато казват, че осигуряването на кворума е задължение на мнозинството в парламента. Само ще припомня, че за първи път в историята на парламентаризма от последните 30 години се приемат закони с над 121 гласа. Това само да е ясно, ако някой го е забравил. Но ме притеснява друго нещо. Колегите от ГЕРБ в рамките на повече от два месеца казват колко е важно да се гледа Проектът за решение за подпомагане на общини, детски градини, социални домове и така нататък. Единственият вариант да стигнем до тази точка, уважаеми колеги, е, ако присъствате, ако участвате по някакъв начин в заседанието и не губим това време, защото вече 10 минути… Не, не! Това е Ваше право! Аз само Ви напомням, аз нямам критика към Вас. Само Ви напомням, че вече 10 минути загубихме и вместо да гледаме този текст, вероятно времето отново няма да стигне, но тогава няма да бъдат виновни нито „Продължаваме Промяната“, нито „Има такъв народ“, нито от БСП. Просто изберете дали искате да помагате на българското общество, или искате да пречите на българския парламентаризъм. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви. И Петър Петров ли за процедура? Добре. Предлагам след това да се върнем към по-съществената ни дейност. Ще Ви помоля така малко по-сериозно да следите за въдворяването на ред в залата и за недопускането от страна на народни представители на обидни изрази към други народни представители, не за друго, нали, няма как да ни умиротворявате. Сега ако имаме възпитание – имаме, ако нямаме възпитание – ние го нямаме, не е Ваша работа, но все пак с оглед на това, че сме се събрали да свършим някаква работа, а не толкова да обиждаме другите колеги народни представители, които седят до нас, е хубаво да следите за реда в залата и да се избягват подобни ситуации. А ако ги чуете, евентуално да ги забележите, да санкционирате колегите, за да не допускаме просто Народното събрание да се превръща в организация, която е саморегулираща се и самоуправляваща се в най-прекия и битов смисъл на тази дума, господин Председател. Наистина това ми е молбата към Вас, чисто колегиално. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви и аз, господин Петров, съгласен съм. Конкретно в случая не съм чул нещо нецензурно, но и не всичко се чува, особено ако е от по-задните редове. Колеги, има и още едно друго нещо, което ми се ще да Ви кажа. Хубаво е да си заемате местата, не постоянно да стоите прави отзад. Често пъти го казвам, често пъти Ви го и пиша – трудно се реализира, очевидно трябва да го кажа и от тази трибуна. Господин Бачийски, и за Вас се отнася!

(Смях.) Може би вече можем да преминем към гласуване и да видим каква изненада ще ни донесе то.

отхвърлено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 35. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 39: „§ 39. Неприключилите съдебни производства по дела, образувани до 27 май 2022 г. по реда на глава втора, раздел IV, глава четвърта и шеста, се довършват по досегашния ред.“

Откривам последната за този законопроект дискусия, която обхваща наименованието на Подразделението „Допълнителна разпоредба“, която се предлага да отпадне, § 35 по номерацията на вносителя, която се предлага да отпадне, наименованието на Подразделението „Преходните и заключителните разпоредби“ и на § 39 и 40 са по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

Бих искал да подчертая три съществени момента, вкарани в този проект за предложения за гласуване. Считам, че с приемането ще допринесем съществено за подобряване на потребителската защита на българските потребители. Първо, забраната за двойния стандарт при продажбата на стоките. Това е кауза, колеги, на която лично аз съм се посветил от много години и направих всичко възможно това да се приеме в българското законодателство. Искам да Ви информирам, че през есента на 2016 г. Федерацията на потребителите в България, която аз имам честта да представлявам, подписахме Меморандум за съвместна дейност с държавния орган Комисията за защита на потребителите. Участвали сме във всички дейности по проучване на пазара в европейските страни, изследване на конкретни продукти, подготовка на текстове по решаване на проблема на законово равнище и ето, че сега с новите текстове вече се предвижда такава двойна дейност на лица, дистрибутори и търговци ще бъде квалифицирана като нелоялна търговска практика и ще бъдат санкционирани. Искам да отворя една скоба. За първи път в Европейския съюз се заговори за двоен стандарт в България, благодарение на изключително активната дейност на Комисията за защита на потребителите и дирекцията към Министерството на икономиката. Искам да Ви посоча и втория важен в Проекта – предвиждане на по-строги санкции за нарушаване на потребителското законодателство, включително и с разширяването дейността на Комисията за помиряване на дейностите. Обединяването на усилията на контролните органи от различните държави, колеги, при извършване на разследванията и регистриране на нарушенията безспорно ще повиши ефективността от работата на българските институции и в частност на Комисията за защита на потребителите, която, тъй като аз я наблюдавам като представител на неправителствена организация от шест години, мога съвсем откровено да кажа, че тя наистина е стожер за защита интересите на българските потребители, независимо от тяхната етническа, религиозна или партийна принадлежност. На трето място, подобряване на правната уредба по електронна търговия и цифровия пазар като цяло. Разбира се, Проектът дава решение и на други важни въпроси, доколкото с него се виждат изискванията на две директиви на Европейската комисия. Дотук мога да спра, защото наистина този закон е много важен. Както казах при първото гласуване, колкото и странно да звучи, българските потребители са много повече от живите потребители, защото и неродените дечица също са потребители. За съжаление, и тези, които си отиват от този свят, и за тях са необходими някакви потребителски услуги. се обръщам към всички Вас: нека подкрепим този законопроект, който е много, много важен за българските потребители. Защото българският потребител, за съжаление, наистина е най-беден в

господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Георгиев, под формата на реплика ще кажа няколко неща, като, разбира се, съм изцяло съгласен с това, което казахте. Тези текстове са важни. Защитата на българските потребители трябва да бъде основна наша задача, но се съгласете с мен, че за да стигнем до защитата на българските потребители, преди това трябва да свършим и защитим и българския производител. Ние това не направихме по отношение на дребните земеделци. Ние това не направихме и по отношение на бизнеса от гледна точка на компенсацията за поскъпването на енергоносителите. И днес вместо да сте така, както преди малко чухме и призив от господин Свиленски, и с този призив съм съгласен, да бъдем активни в тези важни текстове, те да се приемат, виждаме, че ГЕРБ отново, за втори път тази седмица, спасяват управляващото мнозинство вчера при избирането и освобождаването на военния министър, а днес при гласуването на тези важни текстове. Затова Ви моля наистина за по-активна работа, уважаеми колеги, за да защитим интереса на българските граждани. Благодаря Благодаря. Има ли втора реплика към Емил Георгиев? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Георгиев. Господин Летифов, напълно съм съгласен с Вашата реплика, за съжаление, че интересът на българския потребител също не е защитен както трябва. Това разминаване между българското законодателство, Закона за защита на потребителите и европейското законодателство създаваше предпоставки наистина интересът на българския потребител да не бъде защитен,

хармонизацията на Закона за защита на потребителите в този вид сега създава предпоставки наистина да се обединят усилията на всички за защита на потребителите. Аз искам да споделя нещо друго с Вас, с което може би по-нататък ще се наложи да се коригира в Закона за защита на потребителите – помирителните комисии. Обръщам внимание, че поне засега те изпълняват формално своите функции. Заради празнота в закона заради хармонизацията с европейското законодателство една помирителна комисия трябва по всякакъв начин да защитава интереса на потребителя, включително със задълженията на производителите и търговците. Така че може би това ще е следващата стъпка, която съвместно с Вас

На първо място, ще подложа на гласуване предложението на Комисията по икономическа политика и иновации да бъде отхвърлено наименованието на Подразделението „Допълнителна разпоредба“. След това ще подложим на гласуване предложението на Комисията да бъде отхвърлен текстът на вносителя за § 35, тъй като е отразен на систематичното му място и след това ще преминем към „Преходните и заключителните разпоредби“. Гласуваме предложението на Комисията по икономическа политика и иновации да бъде отхвърлено наименованието на Подразделението „Допълнителна разпоредба“. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията да бъде отхвърлен текстът на вносителя за § 35. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към „Преходните и заключителните разпоредби“ и на първо място подлагам на гласуване наименованието на Подразделението, подкрепено от Комисията по икономическа политика и иновации. Владимир Табутов?

Преминаваме към параграфи 39 и 40 по номерация на Комисията по икономическа политика и иновации, като и двата параграфа са в редакция на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Само не бързайте да излизате, тъй като най-вероятно има допуск до залата. Заповядайте за процедура. Имате думата, господин Атанасов. точка 5 – „Прекратяване на пълномощията на народен представител – Венцислав Петков, да стане точка 3, и да я гласуваме, защото няма да отнеме никакво време, ако не изпаднем в дебати. Благодаря.

По принцип, господин Атанасов, не можем да го направим, тъй като в момента сме в предложенията по чл. 47, ал. 8, които се разглеждат по този ред задължително и в подредбата, както е подредбата на парламентарните групи за съответния месец. Затова не мога да си позволя да преномерирам по този начин, дори да предложа за преномериране на Програмата. Да преминем към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Има Доклад за първо гласуване от Водещата комисия и единствена – Комисията по образованието и науката. Госпожо Анастасова, заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 47-102-01-13, внесен от Министерския съвет на 31 декември 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2022 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование,

На заседанието присъства академик Николай Денков – министър на образованието и науката, който представи Законопроекта от името на вносителите. Законопроектът цели постигане на независимост и деполитизиране на системата на предучилищното и училищното образование. Чрез предлагания законопроект ще се осигурят политическа и партийна неутралност и съответната независимост на лицата, които изпълняват педагогически функции в системата на предучилищното и училищното образование и на държавните служители в регионалните управления на образованието при изпълнение на функционалните им задължения. По този начин ще бъде ограничена възможността за оказване на външно въздействие върху тях. По Законопроекта в Комисията по образованието и науката на основание чл. 31, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили становища от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Независимия учителски синдикат, Синдиката на българските учители, Сдружение „Публичен алианс ВЕТО“, Сдружение „Национална мрежа за децата“, Българската асоциация на частните училища, Политическа партия „Глас Народен“. В изпълнение на чл. 72, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по образованието и науката, преди да обсъди Законопроекта по същество, извърши проверка и установи неговото съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, с Указа за неговото прилагане и на посочения правилник. На заседанието се проведе публично обсъждане на Законопроекта, в което участваха представителите на съответните работодателски и граждански сдружения, както и лицата и организациите, представили писмени становища. Цанислав Николов от Сдружение „Публичен алианс ВЕТО“ заяви, че с предложения законопроект се разширява прекомерно налагането на императивна забрана, която би могла да се тълкува превратно и да постави педагогическите специалисти в невъзможност да изразяват своите политически позиции в това си качество. Той посочи, че е необходимо дефиниране и прецизиране на понятията „политически“, „идеологически“ и „религиозни“ доктрини или текстът да отпадане поради съображението, че това е твърде широко понятие. Деян Стаматов от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България изрази становище, че се поставя нов казус пред училищните директори, свързан с липсата на точна яснота за политическа и партийна неутралност. Постави се въпросът да бъде дадена сигурност и яснота за тези 120 общински съветници, които в момента са от гилдията на образователната система, че същите няма да бъдат политически уволнени от позициите, които заемат. Другият въпрос, който се постави, е може ли да се тълкува като политическа намеса в работата на образователната институция посещението на народен представител или кмет на град в тази институция. Ванина Кирова изрази позицията на Сдружение „Националната мрежа за децата“, че деполитизирането на системата ще доведе до подобряване на качеството на образованието и по този начин наистина доказани специалисти ще могат да развият своите лидерски умения и да представят и развият визията си за всяка институция, за чиято ръководна длъжност кандидатстват. В същото време бе подчертана необходимостта промените в Закона за предучилищното и училищното образование да не се правят на парче, а в контекста на цялостен анализ за нуждите от промени в този закон. Радка Карагьозова от Българската асоциация на частните училища заяви подкрепа за предложените в Законопроекта промени, които ще подпомогнат образователната система да бъде надпартийна, деполитизирана и освободена от политически зависимости. Същевременно тя подчерта, че е много важно законодателите да прецизират текстовете, в които се създават рискове за свободата на словото, убежденията и изразяването. Иван Кънчев изрази становището на Синдиката на българските учители, който не подкрепя Законопроекта в този му вид. Необходимо е същият да бъде внимателно обсъден със социалните партньори на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, където да се търсят възможности как предложението да бъде оптимизирано. Веселин Белоконски от Политическа партия „Глас Народен“ заяви, че образователната институция трябва да е деполитизирана, но извън тази институция, извънработното време, всеки български гражданин според Конституцията на Република България би трябвало да може да извършва В дискусията се включиха народните представители Народните представители от парламентарната група „Има такъв народ“ подчертаха, че такъв тип законодателна промяна е задължителна. Трябва да се въведат такива правила, които да гарантират оперативно, че произтичащата от Законопроекта промяна ще се случи. Народните представители от парламентарната група „Движение за права и свободи“ заявиха, че подкрепят първите два текста, които са принципни по отношение политизирането и партизирането на работата в училищата. Другите текстове, които касаят регионалните управления и директорите, педагогическите специалисти, не могат да бъдат подкрепени, защото могат да доведат до ограничаване на права. Народните представители от парламентарната група ГЕРБ-СДС определиха Законопроекта като декларативен. Изразено бе опасение, че липсват ясни дефиниции в Законопроекта, което ще отвори вратата за използването му за политическа разправа и за произвол. Поставен бе въпросът защо са обхванати и началниците и служителите на регионалните управления на образованието, но не служителите на Министерството на образованието и науката. Беше отправена препоръка да се направи разграничение между партийна и политическа дейност, тъй като цялата модерна или съвременна история на България минава през налагане на една или друга политическа доктрина. Представителната демокрация, в която днес живеем, е политическа доктрина, геополитическата ориентация на България е политическа доктрина. Народните представители от парламентарната група Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че през последните години са получавали много сигнали за тежко политическо въздействие върху директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и от страна на директорите върху учители. Предложените промени са необходими, като следва да бъдат допълнени със съответните санкции, за да се стигне до практическата им приложимост. Народните представители от парламентарната група „Възраждане“ подчертаха, че не е допустимо нито да се оказва натиск, нито да се извършва политическа пропаганда в рамките на българското образование. Беше обърнато внимание да се прецизират текстовете, които обясняват какво е партийна дейност, но не и какво е политическа дейност. Трябва да се внимава, когато се говори за идеология, защото в българското образование, както във всяка една образователна система, има идеологически дисциплини. Министър академик Николай Денков заяви, че единствен мотив за внасяне на този законопроект е отсъствието на законови механизми за санкциониране на установени случаи на осъществяване на политическа дейност в образователната система. Не се променя съществуващата забрана за налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, а към нея се допълва партийна дейност и политическа дейност. Той прие необходимостта от прецизиране на термина „политическа дейност“ и неговото разграничаване от термина „политики“. След проведено гласуване с 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми сънародници! На километри от нас се води война, война между два близки на нас народи, война, в която ние можем да заемем само една-единствена позиция, и това е позицията на омиротворители. Състрадателният български народ гостоприемно приема нашите братя и сестри, докато бягат от престрелките, а страната ни може да окаже хуманитарна помощ, както реши и Народното събрание с декларация миналата седмица. Очевидно е обаче, че и в България се води война – пропагандна война, пропагандна война за умовете ни и за националното ни съзнание. Народ, който не познава историята си, лесно се изгубва в чужди ценности, налагани му като модерни такива, забравя мястото си в историята и забравя величието си. Един такъв народ лесно се манипулира, използва и принуждава да загърби националния си интерес за сметка на чужди интереси. Утре на Трети март ние от ВЪЗРАЖДАНЕ традиционно ще бъдем на връх Шипка. Както всяка година, ще извървим пътя до върха заедно с българските граждани, независимо от това, че част от управляващите бягат позорно от отговорността да почетат паметта на геройски загиналите. На връх Шипка, независимо от студа, ще се качи единствено българският народ, народ, който и днес, както преди 144 години, ще се освободи от марионетния театър на господарите си. Българският народ, който помни, че земята ни е напоена с кръвта на български и руски войници, били се рамо до рамо за свободата на страната ни. Ще напомня, че на земята ни са се били и френски, и немски, и английски войници, но като част от турската армия. Да, на Трети март България се освобождава от турско робство, което удобно в момента е записано в учебниците като „османско владичество“. Да, на Трети март ние българите ще почетем падналите за свободата на България, ще разкажем на децата си за величието на народа ни, затова че България е най-старата страна в Европа, че сме потомци на велика нация. Свикнали сме на този ден музеите винаги да работят, голяма част от тях и с отворени врати и вход свободен. Тази година обаче един директор на музей реши да заличи историята, реши да затвори вратите на музея и неговите филиали в цялата страна. Името на този директор е Соня Пенкова, музеят е Националният военно-исторически музей, който утре няма да работи, защото очевидно изразява политическа позиция или позиция на чужд народ, не на нашия. От тази трибуна ние от ВЪЗРАЖДАНЕ призоваваме министърът на отбраната, на чието подопечие е музеят, да разпореди веднага той да бъде отворен. Настояваме веднага и още днес всъщност да бъде поискана оставката на госпожа Пенкова. Призоваваме всички българи, които утре няма да могат да се качат на връх Шипка, да отидат пред главния вход на музея и да изразят своя протест

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че е редно, когато гледаме този законопроект, министърът на образованието и науката и лично на политическото ръководство на Министерството, да присъства в залата и предложението ми е да бъде помолен да Благодаря Ви, господин Вълчев. Ще проверим този въпрос. Други процедури? За изказване – госпожа Антония Димитрова. Имате думата, госпожо Димитрова.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

Деполитизирането на системата ще гарантира прекратяването на политическите назначения и уволнения. Промените в Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат назначенията на директори и експерти от регионалните управления на образованието да се осъществяват на базата на техните професионални и лидерски качества, а не въз основа на тяхната партийна принадлежност. Друг мотив за внесения законопроект е постъпването на десетки жалби за началници на регионалните управления на образованието, директори и учители, които използват своите позиции за обслужването на партийни интереси. Тези сигнали описват дейността на шефове на регионалните управления на образованието, които изпращат имейли колко гласове трябва да осигурят учителите, или директори, които агитират пряко педагогическия и непедагогическия персонал да гласуват за определена партия. Образователните институции не могат да се превръщат в сцени на политически борби. Ние от „Продължаваме Промяната“ подкрепяме промените в Закона, които гарантират защита от политически натиск, чадър и въздействие на всички педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Запознавайки се внимателно с този законопроект, ми направиха впечатление текстовете на мотивите към него, в които се споменава за ограничаване на изборните права на българските учители и частично париране на тяхната възможност да се кандидатират за изборни политически длъжности. Това го чухме и в част от Доклада, който беше прочетен преди малко. Учителите винаги са били част от цвета на нацията исторически погледнато още от началото на Третата българска държава учителите винаги са били част от авангарда на българския политически живот. Смятам, че не бива да смесваме справедливо изискуемите експертност, професионализъм и безпристрастност на работното място с всички останали граждански права, които произтичат от Конституцията на Република България за всички български граждани. В теорията на изборното право е прието, че никой по никакъв начин не може да бъде лишаван от изборни права, било то и неграмотен, защото това би се тълкувало като дискриминация. И аз питам: с какви очи ние ще ограничим част от изборните права на едни от най-интелигентните и образованите хора, каквито са българските учители, къде е целесъобразността в това действие и какво всъщност ние искаме да постигнем? Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме напълно съгласни, че на работното си място учителите трябва да проявяват политическа безпристрастност, извънработното си място обаче, те би следвало да се ползват с всички останали права, гарантирани им от Конституцията на държавата, както и свободно да могат да изразяват своите политически пристрастия, нагласи и да участват в изборния процес. Ако този законопроект бъде приет в тази си форма, то той би влязъл в противоречие с част от текстовете на Изборния кодекс, които гарантират всеобщото избирателно право. Нека да не създаваме прецедент, ограничавайки правата на българските учители, и да не влизаме в разрез с утвърдени принципи на демокрацията. Затова моят апел към Вас, уважаеми народни представители,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема колега от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, аз не знам дали внимателно сте изслушали Законопроекта, дали сте били в Комисията и сте видели мотивите към Законопроекта, но никъде в него не се ограничават никакви изборни права, на нито една професионална общност, на нито една личност в държавата – просто се ограничава възможността на отделен човек, да го наречем най просто, да извършва в своите професионални дейности агитация в полза на една или друга политическа сила, което е пагубно за българската образователна система и за съжаление, такива неща се наблюдаваха през последните години. Това е целта на Законопроекта. Тя е съвсем демократична, съвсем добре ориентирана към подрастващите и аз не виждам защо трябва да се захващаме тука с просто говорене в залата на неща, които далеч не отговарят на истината. Много моля всички внимателно да прочетат отново целия законопроект, да вникнат в неговата същност и да не водим дискусии, които са безплодни и няма да доведат до едно реално и правилно решение. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви и аз, професор Михайлов. Заповядайте, господин Симеонов, за втора реплика.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

запозна с това, че в този законопроект има ограничаване на изборните права. Поддържам позицията на преждеговорищия и искам да Ви зачета няколко важни неща от този законопроект. 13: „(13) Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист“ – ето това са учителите и останалите педагогически работници

„са длъжни да са политически и партийно неутрални и не може да налагат идеологически и политически убеждения“, които изповядват в свободното си време. Това го допълвам, защото то се подразбира от самия текст.

Благодаря, господин Председател. Дупликата ми е и към двамата двамата колеги, които ме репликираха, и всъщност аз ще им прочета мотивите – текстовете в мотивите, за които става въпрос, и ще ги призова те също да го направят. „От друга страна, са налице множество случаи, при които служители от регионалните управления на образованието в страната също извършват политическа дейност и участват активно в мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори в страната както в процеса на осъществяване на агитация, така и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции.“ Вие как тълкувате тези текстове, колеги, защото моето тълкувание е, че се създават предпоставки тези лица, които участват в предизборни кампании като агитатори или като участници като кандидатури, да бъдат по някакъв начин санкционирани? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Галунова. За изказване, госпожо Белобрадова, имате думата.

(ДБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Колеги, на всички е ясно, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, предложен от МОН, не се занимава с ограничаване на права. Няколко човека вече излязоха да кажат точно какво цели този законопроект. Той е едно отдавна чакано прецизиране на нормативната уредба, която да позволи ограничаване на пряката политическа агитация в образователните институции по времето на изпълняване на задълженията на учителите и другите служители в МОН. Изключително е важно образователните институции да останат политически неутрални, като слагам ударение на думата неутрални. Недопустимо е да се използва служебно положение, особено в тази сфера, за да се оказва влияние или натиск при формиране на свободна воля. Примерите в последните години за използване на структурите на образование за натиск по време на избори, както индоктриниране на училищни общности, показва, че това се е превърнало в порочна практика. Важно е да осигурим израстване на едно независимо поколение, което да е запознато с историята на страната и механизмите за управление, да е запознато с факти, а не интерпретации, които чуваме обикновено по време на политически кампании – особено важно е в последните дни. Важно е да защитим и правото на всеки учител да сформира своя собствена воля, а не под натиск. Тези нужди са безспорни и затова трябва да подчертаем, че всеки един преподавател остава свободен в изразяването си, но при задължение да запази политическа и идеологическа неутралност, докато изпълнява задълженията си. Да информира, да запознава, да обсъжда и да разяснява, но да не се влияе и да не оказва политически и идеологически натиск при изпълнение на функциите си. всеки гражданин има пристрастие и това не е само право, но е и във връзка с осъществяване на механизмите на демокрацията, е изключително важно. Всеки трябва да е ангажиран гражданин със своя позиция. Но точно поради важността за формиране на свободна воля, тъкмо в сферата на образованието сме длъжни да осигурим обучение, основаващо се на научни и исторически факти. Длъжни сме да гарантираме обективността на тяхното тълкуване и подреждане в образователни неративи. Длъжни сме да развиваме положителни нагласи към истината и фактите, към научния метод, към свободното и критическото мислене. И не на последно място, особено в контекста на събитията, на които сме свидетели днес, длъжни сме да развиваме резистентността на българското общество към пропаганда и дезинформация, които се превръщат във високоефективно оръжие, нанасящо съвсем реални поражения на свободата, демокрацията и зачитането на човешките права. А що се отнася до един от проблемите, който беше засегнат на Комисия, това е поставеният въпрос дали ще се счита за политическа намеса посещението на народен представител в училище? На 26 март съм поканена официално в Софийската математическа гимназия да се срещна с учениците, така че, надявам се, това да отговаря на въпроса Ви. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Почитаеми колеги! Уважаема госпожо Белобрадова, аз съм напълно убеден в добрите намерения на вносителите, но съм също така и толкова убеден в лошия резултат като формулировки и като текстове в този законопроект по една проста причина – не съществува никаква дефиниция на политическа дейност и това е оставено на преценката неясно на кого? Ако един учител си качи украинското знаме в профила профила в социалните мрежи днес, това политика ли е, или не е? Ако един учител твърди, че земята е плоска например или спори с ученици, които твърдят, че е плоска, това политическа дейност ли е, или не е? Отделно в единствения опит да бъде формулирана политическа дейност има забавно записан текст, в който се забранява на педагогическите работници да агитират в полза на партии, коалиции, инициативни комитети и така нататък, регистрирани по Закона за политическите партии. Ами ако агитират за ОМО „Илинден“, значи може, защото тя не е регистрирана по Закона за политическите партии. Аз просто смятам, че този законопроект е изключително набързо направен, без никакъв опит да се дефинира понятието политическа дейност. Съгласен съм, че е безспорно дали поставя изборни права на учителите, или не ги поставя, но така или иначе това е оставено достатъчно неясно формулирано, за да може да търпи

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Белобрадова, уважаеми колеги! Имах голямо желание да се обърна към друг в залата, но се налага да се обърна към Вас и да Ви помоля да обясните,

Господин Министър, имате думата. господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, извинявайте за това, че не присъствах в началото на обсъждането – идвам директно от заседанието на Министерския съвет. Това, което искам да кажа, е, че в Комисията по образованието и науката този законопроект беше обсъден изключително внимателно и беше обърнато внимание на това, че той адресира един изключително остър проблем, който в момента стои в нашата образователна система. Може би той е стоял и в миналото, но през последните три години, категорично е становището, че е пълно със сигнали, че развиването на политическа и партийна дейност в нашата образователна система е станало практика, а не изключение. Има обяснение защо е това – оказва се, че в Закона за предучилищното и училищното образование ние нямаме никакви, не само контролни механизми, липса на всякакви забранителни режими, които да показват, че това нещо не е допустимо. Така че Законопроектът не е правен набързо. Правен е внимателно. Искам да обърна внимание, че забраната за политическа дейност или изискването за политическа неутралност съществува и в други закони, без да бъде дефинирана тази дейност по съответен начин, защото се смята, че се подразбира за какво става дума, така че няма нищо извънредно в това, което е предложено. Бяха изказани някои основателни опасения от гледна точка на практиката на учителите и директорите за това дали няма да се ограничат някакви техни права. Отговорът от юристите, че така предложените текстове са достатъчно съсредоточени, фокусирани в тяхната непосредствена дейност в образователната система. Отникъде не следват ограничения в членуване на партии. Отникъде не следват ограничения директори или учители да бъдат членове на общински съвети или на различни представителни органи. Така че, молбата ми е да не фантазираме неща, които ги няма в този законопроект. Крайното решение на Комисията по образованието и науката беше, че ако трябва, ще се прецизират някой текстове, но този законопроект е изключително необходим и даже закъснял с няколко години. Благодаря Ви.

какво е евристичен потенциал, предполагам. Нека първо да се опитам да се аргументирам. Ще Ви обясня. Това, че например някой не вярва, че шнорхелът е полезен, не означава, че някой друг няма да го изобрети. Нали така? Именно. Точно това имах предвид. Сега по същество. Всъщност такъв законопроект, такъв закон, въобще такава нормативна база, която третира наличието и въобще съществуването на политическа агитация у нас, съществуваше още преди 25 години. Поради една или друга причина той беше отменен. Това не означава, че ние не трябва да поправим тази грешка. От друга страна, Вие сте начетен човек, знаете добре, че политическата дейност има доста добра аргументация. Тя е регламентирана в други нормативни актове – Закона за политическите партии например. Така че ние няма нужда да повтаряме и в този нормативен акт допълнително какво представлява политическата дейност. Тук се има предвид единствено и само това, че в служебно време не бива онези, които се занимават у нас с образователен процес, да извършват политическа агитация. Това е нередно, недопустимо, изобщо извън всякакви рамки на общоприетото. От друга страна, всички онези, които извършват политическа агитация по една или друга причина в извънработно време по никакъв начин, нито конституционно, нито по какъвто и да е било друг законов акт, не са ограничени да извършат това. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че всички преди мен казаха, каквото имаше да се каже по прецизиране на предложения законопроект. Само към господин Дилов искам да се обърна, че по отношение на това, какво е да си сложиш знамето на Украйна на профила във Фейсбук. За мое голямо съжаление, Фейсбук не е част от системата за образованието, иначе аз щях да съм най-доволна от това, господин Дилов. Благодаря Ви.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

принципа на деполитизация в образователните институции. Законопроектът беше подкрепен и от членовете на Комисията по образованието и науката в предходното Четиридесет и шесто народно събрание по принцип. Този принцип винаги е бил валиден в образователните институции. Всеки случай на политическа проява в училищата или предизборна е бил обсъждан предходните години. Може да го проверите това в публичното пространство. Приемаме едно от намеренията, че искате да подчертаете този принцип. Оттам нататък обаче смея да твърдя, че Законопроектът не ни дава нищо ново. Не ни дава гаранция, че оттук нататък няма да има политическо вмешателство в системата. Текстът на Законопроекта е до голяма степен декларативен, ако погледнем разпоредбите, които се предлагат, и от него няма да произтече особено положителен смисъл. Много по-голям смисъл има Вие – партиите от управляващото мнозинство, да кажете на партийните си структури да не се месят в конкурсите за директори. Ето това е реална деполитизация, но това зависи най-вече от министъра на образованието. Министърът на образованието ако каже: аз ще налагам принципа на професионализъм и ще призове дори публично от тази трибуна всички партийни структури – спрете да се месите в конкурсите за директори, тогава мога да приема, че има някаква деполитизация. Много по-голям смисъл има да предложите Законопроект, който да промени правилата за избор на директори. Един такъв законопроект, мисля, че всички биха го подкрепили, ако той наистина е в посока деполитизация. За съжаление, господин Министър, Вие говорите за много сигнали. Дори и този законопроект да постигне пропагандната си цел – да оправдае политическите уволнения през последните месеци, за съжаление, в местните професионални общности се знае истината. Знае се кой иска да уволни директор. Знае се кой пише сигналите, за които говорите. Знае се за груби случаи на политическа намеса последните 10 месеца. Търговия с кметове и постове. Търговия с училищни земи. Посочих Ви един такъв от тях. Продължава натискът върху един директор само защото не иска да предаде училищните земи на кмета, което е груба форма на политическа намеса. Същият този кмет съответно пък обещава подкрепа на политически сили. Ето това е политическа намеса. Надявам се, че Вие ще реагирате и ще преустановите такива случаи. Мога да Ви кажа и кой пише сигналите, за които говорите. Чудно е обаче защо нито един от уволнените служители на регионални управления, началници на регионални управления в последните месеци не е уволнен на базата на разпоредбата в Закона за държавния служител, която казва, че държавните служители трябва да са политически неутрални. Защо няма нито един такъв случай, въпреки че съществува разпоредба? Защо предлагате разпоредбата да обхване само регионалните управления, но не и служителите на Министерството на образованието? Защо презумираме, че в Министерството на образованието са политически светци, в регионалните управления не са? Второ, има голям риск липсата на ясни дефиниции Законопроектът да отвори вратата за лов на вещици, политически репресии и произвол. Надявам се, че между първо и второ четене, колегите, ако се приеме Законопроектът от управляващото мнозинство, ще предложите по-прецизни разпоредби. Много по-коректно е да се говори за партийна политика на територията на образователните институции, отколкото въобще за политика. Съществува риск и терминът „идеологически убеждения“ да влезе в колизия с възпитателните функции на образованието. Знаете, че образованието е знание, умение и нагласа. Нагласата е възпитателната функция. Ние трябва да създадем нагласа и отношение на учениците към заобикалящия ни свят. Живеем в свят от ценности, убеждения, фикции. Една част от тях сме отхвърлили категорично. По друга дебатираме. Трети обаче сме ги приели за общовалидни. На тях се гради обществото Ако няма ясна дефиниция какво значи идеологически убеждения, то неща, които в момента са заложени в учебните програми, учителите ще се въздържат да ги преподават и да формират отношение към заобикалящия свят. Такива доминиращи или общовъзприети ценности в нашето общество са ценностите на патриотизма, националното самосъзнание, гражданските ценности, ценностите на демокрацията и на правовата държава. Представете си, че утре една партия реши да се идентифицира политически, като каже, че е за излизането от Европейския съюз. Трябва ли учителите да се въздържат да преподават европейски ценности. Представете си, че една партия каже: ние отричаме, ние не смятаме, че трябва да осъждаме диктатурите. Имаше такъв такъв дебат по отношение на една диктатура. Трябва ли да възпитаме равнодушно отношение към диктатурите у децата и да се откажем от осъдителното отношение към диктатурите. Ето Ви пример как тези неясни разпоредби влизат в колизия с възпитателната функция в образованието. Повтарям пак апела си накрая, уважаеми колеги, ако искате да деполитизирате системата, отправете сигнал преди всичко към политическите структури да не кадруват политически. Защото политическите назначения са нещо лошо, но още по-лошо е да използвате темата „Деполитизация“, за да оправдаете политически уволнения и назначения

Благодаря, господин Председател. Действително се учудвам, господин Вълчев, за този законопроект ли говори, или за нещо друго? В този законопроект изобщо няма такива идеи. Да припомня за какво става дума. Забранява се налагането на идеологически доктрини. Никъде не пише, че не могат да се обясняват какви идеологически доктрини има. Второ, никъде на пише, че приети постановки такива, каквито Вие изредихте, свързани с гражданското образование, с политическата култура на децата, които са залегнали в учебните програми, планове и са част от общото образование, не могат да бъдат преподавани. Затова казвам: има доста голямо противоречие между тезите, които бяха казани като проблемни спрямо това, което пише в Законопроекта. Второто, което искам да кажа: да, аз се обръщам от тази трибуна към всички партийни централи и към всички местни партийни власти. Ние трябва да деполитизираме тази система, която в момента не е такава. Вижте, Вие сте я политизирали, така че не правете реплики, защото сега трябва да се оправяме с проблемите, които сте въвели. Трето, този законопроект изобщо не противоречи на дейността и работата, която в момента се осъществява в Министерството на образованието и науката с работна група, която работи заедно със социалните партньори по регламентиране, по нов начин на изискванията за заемане на съответни длъжности, конкурси за учители, директори, началници на регионалните управления по образование. Ние няма да приключим с този законопроект. Има друга дейност, но другата дейност ще отнеме още няколко месеца, защото е комплекс от цял пакет от промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Затова ще бъдат внесени отделно пред Вас в Народното събрание. Така че няма противоречие между тази част от Вашето изказване и това, което ние предлагаме днес. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Ще направя отделно изказване, но използвам възможността да направя реплика на бившия министър на образованието и науката Красимир Вълчев. Миналата седмица заявих, че моята реплика към него не е лична, но днес сега основанието да отправя реплика отчасти е лична. Не бих я отправила, ако не носеше и много сериозен политически заряд. Годината е 2010-а, месец След като съм била директор на дирекция „Координация и контрол на средното образование“, четири години заместник-министър на образованието и съм се върнала като директор на дирекция след шест месеца, госпожа Милена Дамянова и господин Красимир Вълчев, който заемаше най-високата длъжност на държавен служител в Министерството тогава, ме извикаха и предложиха, някъде много далеч в периферията, експертна длъжност, за да не съм останела без работа. Най-интересното беше това, което казаха двамата: „Никой не оспорва, госпожо Налбант, Вашите професионални качества. Решението е политическо.“

Предложих на двамата едно цивилизовано решение. Министърът ми направи предложение, което си го направих сама, написах сама заповедта за раздяла по взаимно съгласие, подготвих я сама и така нататък. На рождения ми ден ми беше връчена заповедта. Угризения на съвестта ли имате, господин Красимир Вълчев, че предлагате в Министерството на образованието и науката държавните служители също да бъдат обхванати в този законопроект?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Вълчев, госпожа Налбант общо взето обезсмисля малко моята реплика, но въпреки всичко аз ще си задам въпроса. Вие допускате ли, че е възможно политическо въздействие върху конкурси, било то за освобождаване или за назначаване? Вие срещали ли ли сте се в последните 10, 12, 15 години с такива случаи за политическо назначаване или политическо уволняване на държавни служители, в случая директори на училища? Аз не допускам, че е възможно в европейска България да се случват такива неща и Вие сега да искате да призоваваме. Кого да призовем?! (Шум и реплики.) БСП никога не се е занимавала с такива неща.

Започвам отзад напред. Господин Свиленски, Вие предполагам сте запознати в Закона за предучилищното и училищното образование как става изборът на директори? Да, при мен са получавани сигнали. За съжаление, има такива сигнали и последните 10 месеца. Аз никъде в изказването си не съм казвал, че последните 10 години е нямало такива сигнали и че няма такава информация за политическо въздействие върху членовете на конкурсните комисии. Никога не съм го казвал в моето изказване! Казах само, че и последните 10 месеца има такива. Най добрият начин е наистина да апелирате към Вашите членове – в това число и народни представители, да не ходят в Министерството на образованието и да не искат политически уволнения, защото ние знаем кой ходи и кой иска. Тези неща, както Ви казах, са известни. Последните месеци, за съжаление, най-много се случва от Вашата партия, защото имате най-много структури от всички в управляващото мнозинство. По отношение на госпожа Налбант. Много добре знаете, ние сме си говорили с Вас, нито съм взимал политическите решения – няма как като главен секретар, разбира се, ръководител на администрацията.

И ще използвам случая за една реплика на министър Денков. Той направи неправилно внушение, че не сме прочели Законопроекта, но повтори думите – налагане на идеологически доктрини. Точно на това обърнах внимание, че хуманизмът например също е идеологическа доктрина, демокрацията и правовата държава също в основата си имат идеологическа доктрина. Патриотизмът и националната принадлежност също са вид идеологическа доктрина и това ще влезе в колизия. Молбата ми е – помислете за формулировка или най-малкото да кажем на учителите кои идеологически доктрини ще могат да налагат и кои няма да могат да налагат,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не разбрах какво искаше да каже господин Вълчев, като каза, че БСП има най-много структури. Да, има най-много структури, но какво общо има това с кадруването? Не можах да разбера защо го давате като пример.

Аз ще подкрепя този законопроект, „Продължаваме Промяната“ също ще подкрепи Законопроекта. Защо? Защото наистина има проблем и това стана ясно дори и за мен, който съм отскоро в политиката. Аз съм народен представител от Плевенска област и често получавам сигнали за системата на образованието. Получавам сигнали, че от директорите на училищата са искани определен брой гласове на избори. Получавам сигнали за искане на подкупи за наемане на кадри в образователната система, доколкото чух няколко хиляди лева за назначаване на директор на училище. Получавам сигнали за чадъри, например директор, който упражнява насилие над учители и ученици, но е пазен от политическата структура. Получавам сигнали за партийни назначения на директори и учители в цялата система. Как се случват нещата? Разпределят се директорските постове между силните партии и след това учителите се разпределят по убежденията на самите директори – директорът назначава тези, които смята за най-добри. В този смисъл аз съм съгласен, че е уместно да се погледнат процедурите за конкурсите и критериите за назначаване, така че да не може да се използва това политическо влияние. Разбирам защо има такова съпротивление към този законопроект. От една страна, в по-малките населени места няма твърде много работа и това е един друг проблем, върху който трябва да работим, и затова всеки опитва да се уреди някъде – опитва да се уреди в училището, в общината, на работа в полицейското управление. Другата причина да има съпротивление е, че е много полезно по време на избори да имаш една такава мрежа от директори, учители, родители в тези училища, които да знаят, че политическият вятър духа в една определена посока. Господин Вълчев, абсолютно съм съгласен – трябва всички заедно да се съгласим, че няма да правим това, няма да използваме образователната система за политическа намеса. Апелирам да спрем с тази игра – след всяка смяна на властта друг да коли и да беси в образованието. Да се съгласим, че всички партии се изтеглят от училищата и оставаме най-добрите директори и учители да образоват нашите деца. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стоилов. Има ли реплики към Стоил Стоилов? Няма. За изказване – Мукаддес Налбант,

Темата, която днес дебатираме, е изключително сериозна. Действително има сериозен, огромен проблем в образователната система във връзка с партизирането. Разбира се, извън забележката, че има и по сериозни проблеми в самата образователна система, аз искам да отворя една скоба и да кажа, че проблемът е много, много стар. Ще Ви дам два примера. Преди доста години началник на регионален инспекторат – тогава, по образованието и областен координатор на определена партия, която няма да цитирам, беше дала като адрес на областната партийна централа адреса на регионалния инспекторат по образованието. Друг пример: имах възможността като председател на комисия да ръководя провеждането на първите конкурси за държавни служители в и то на 28 началника на регионални инспектората по образование. Знаете ли какво се случи с тези конкурси? Министърът назначи не първия класирал се, а тълкувайки по свой начин нещата, си избра от първите трима класирали се. Четири от конкурсите бяха отменени, защото правилните в кавички хора не бяха попаднали сред първите трима класирали се. Да, проблемът е много сериозен и е дългогодишен. Но ние, уважаеми колеги, както казаха и някои от изказалите се преди мен, трябва много да внимаваме с точките и запетайките дори в текстовете по този законопроект. Ние принципно сме твърдо категорични против това партизиране, още веднъж го подчертавам. Ще дам един пример. През годините всичкото това се разви, за да се стигне дотам, че в област Кърджали – и знам, че господин Вълчев може да ме репликира, но ще дам примера – от 72 училища, или 73 с едно духовно, 68 училища са с директори, членове на ГЕРБ. Бе ми зададен въпроса дали сме правили някакво специално проучване. Не, това са малки населени места и хората знаят кой какъв е, какво прави и на кого му е наложено. Да, Красимир Вълчев беше отправил една бележка, че директорите на детските градини били от ДПС. Аз си направих труда да направя справка, господин Вълчев, по-голямата част от директорите на детските градини са безпартийни, да.

се предлагат. По първите два члена ние нямаме някакви сериозни възражения освен може би това с политическата дейност, защото искам да Ви кажа, че като учител по философия, по философски дисциплини аз не мога да си представя как ще преподавам философия на правото или гражданско образование на учениците, ако не плувам в терминологията на политиката? Тук трябва много прецизно да направим текстовете. Да, за налагане на забрана за партийна дейност сме категорично съгласни. Относно служителите в регионалните управления по образованието. Уважаеми колеги, дълги години съм била на дирекция „Координации и контрол“, тоест съм организирала и провеждала проверки в цялата страна. Всеки един закон е основание за налагане на наказание, ако е нарушен. (Шум

чета единият: „Държавният служител при изпълнение на своята служба трябва да бъде политически неутрален.“ Чета следващ: на държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на.... – изреждат се доста признаци – и членуване в политически, синдикални и други обществени организации“. на държавните служители се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества.“ И пак чл. 18 за политическата неутралност. И 42-ри, че държавният служител има право да членува в политически партии. Тук, уважаеми колеги, просто не се налага да се пренаписва този текст в Закона за предучилищното и училищното образование. И двата члена, за които става въпрос – за началниците и за служителите, просто са излишни. Колкото до директорите и педагогическите специалисти – мен също ме притесни това, което една от колежките тук спомена. Не са тревожни толкова самите текстове в предложенията за изменение и допълнение, колкото в мотивите. Аз сега ще се обърна към БСП.

и е областен председател на БСП. Във Вашите мотиви пише, че извършват предизборна кампания, извършват политическа дейност, предполагам, извън училище. Но тези мотиви касаят ли такива директори? Вие трябва да се откажете от него или като областен председател на БСП, или като директор на училище! Защото в мотивите излиза, че те не могат да правят предизборна кампания. Затова, уважаеми колеги, ние на първо четене ще се въздържим при гласуването на този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и ще предложим текстове до второ гласуване. И още две-три неща, за да допълня своята аргументация. Уважаеми колеги, проблемът е както в статута на всички тези изредени длъжности и съответно техните права и задължения, но проблемът най-вече е в тяхното назначаване. Да, и аз ще се съглася с Красимир Вълчев, назначаването, но това, което правеха всички министри, което съм наблюдавала лично от 2001 г. думата „конкурс“, уважаеми колеги, в образователната система отдавна вече не предизвиква уважение. Да не използвам термин, който е много популярен в обществото. С папки пред мен са идвали предложения на партийни централи, на областни партийни структури от коя ли не политическа сила. И докато не бъде предварително определен човекът, конкурсът не се обявява и не се провежда. И ако нещата зависят от Министерството, бих казала, че най-вече зависят от волята на министъра. Защото, уважаеми господин Министър, Вие казахте по време на заседание на Комисията, че има много сигнали. Да, абсолютно вярно. Но за да има такива сигнали, също така вярвам, че сте могли да извършите проверка и да наложите наказания на всички лица, които са направили това нарушение. Още нещо. От всичко, което досега управляващото мнозинство демонстрира и показва, съжалявам, че не остана ляво, дясно и център – посока, в която да не отправя критика, в нас има много сериозни подозрения, че тези текстове може би ще се използват за една чистка, не искам да използвам думата „партийна“. Много благодаря. Дано това да не се случи. Дано всички, които сме в тази сграда, в тази зала, да си припомним и Закона за политическите партии, където изрично е казано, че политическите партии не могат да се намесват в управлението и в дейността на общински и държавни институции – изредени, в конкретния случай ни интересуват тези

Колеги, тъй като времето напредна, бих искал да направя следното предложение: има депозиран Проект на решение за работата на Народното събрание през месец март 2022 г. От пет от парламентарните групи е подписан. Разбирам, че има широк консенсус по темата. По същество Проектът на решение предвижда да не се провежда заседание в петък, а във вторник да се проведе извънредно заседание с абсолютно същия дневен ред, от 9,00 до 14,00 ч. пак – блицконтрол, редовен парламентарен контрол. Искам Искам да Ви уверя, че е говорено и с членовете на Министерския съвет – те са свободни във вторник, така че преместването няма да попречи на тази част от работата. Дори Борислав Сандов, който принципно не е на линия за петък, ще бъде на линия във вторник. Поради което бих искал да направя предложение – на основание чл. 47, ал. 5 да прекъснем да прекъснем дискусията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, да включим да включим Проекта на решение за работата на Народното събрание извънредно като точка в дневния ред, да я разгледаме веднага и след като бъде приключена, тогава да се върнем към работата по настоящия законопроект. Не ни остана много време, но доколкото има консенсус, надявам се, че и това ще бъде много бързо. Моля да гласуваме това ми предложение.

събрание РЕШИ: 1. Народното събрание не провежда пленарно заседание на 4 март 2022 г. 2. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 8 март 2022 г., вторник, от 9,00 до 14,00 ч. при следния дневен ред: „1. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Това е. Заседанието със същия дневен ред преместваме от петък за вторник. Откривам дискусия. Има ли желаещи за изказвания? Има трима желаещи за изказване

Уважаеми господин Председател, колеги! Предлагам процедура да продължим времето до приключване на разглежданата точка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Свиленски. Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски и преминаваме към изказванията.

Отменете гласуването, има обратно становище от Екатерина Захариева.

смятах, че доколкото е коментиран този въпрос, като цяло няма да има много изказвания и сравнително с по-малко дискусия ще го приемем. Разбирам аргументите Ви напълно. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Георги Свиленски.

Хамид Хамид, добре. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, както се казва, първата сряда е ден на опозицията. Тогава всички парламентарни групи по реда на чл. 47, ал. 8 си правят техните предложения. Те влизат в дневния ред, без да се гласуват. да минат тези точки, господин Председател, не може да внасяте други точки и да променяте дневния ред. Но с обявяването на Вашето предложение казахте, че има консенсус, а много добре знаете, че няма консенсус. Какво е извънредното в случая, че трябва да отменяме парламентарния контрол? За какво се налага да оставим шест дни да няма парламент в тази ситуация? Каква е причината, колеги? Кое е извънредното да отменим парламентарния контрол, който е фиксиран в Правилника? Да не би причината да са тези въпроси, на които

Вие вече така и така сте го скрили като последен министър, който да отговаря, и много добре знаете, че няма да му дойде редът, но въпреки това се застраховате още един път. Искате да скриете човека, който по време на две кампании си позволи да влиза в домове на инвалиди. Един от случаите е нахлуване в дома на жена, на която ѝ предстои операция – рак на гърдата. Жената е на легло. Да се влиза с пистолети, с автомати в дома на болна жена и след като тя е подала сигнал към прокуратурата за това нещо, да се пращат полицаи, за да я молят да си оттегли сигнала! За това ли го криете, господин Председател?

Криете лицето, което си позволи да арестува 16-годишен младеж затова, че се присъедини към целия свят да изрази подкрепата си към случващото се в Украйна, да подкрепи украинците в този тежък момент.

Ще Ви отговоря за прикриването. Това, което единствено чух от няколко представители – понеже било удобно, като не се работи на 3 март, да не се работи и на 4 март от транспортна гледна точка, за да може да се пътува. Какво пречи, след като всички народни представители си свършат работата по регионите, положат цветя, където е необходимо, участват в съответните мероприятия, вечерта да се приберат и на другия ден да си участват в контрола? Какво пречи?! Кого крием?! Не забравяйте, че този контрол е в първата седмица на месец март и освен редовния парламентарен контрол, трябва да се проведе и блицконтролът. От какво ги е страх премиерът, вицепремиерите и министрите? Защо ги прикривате? Твърдо сме против! Отрекохме се от такива практики да сливаме празници, да сливаме почивни дни. Официалният празник е на 3-ти, на 4-ти всички трябва да са на работа. Много бързо се изморихте, колеги. Това ли е новата промяна? Това ли е промяната? Това го правиха ГЕРБ! Сега излезте и кажете: „И ние правим като тях.“ Просто сте бета версия, колеги. Бета версия! а ще се проведе при абсолютно същия дневен ред във вторник – блицконтрол и редовен парламентарен контрол. Предложено е, залата решава. Такъв е Проектът на решение.

Господин Председател, уважаеми колеги! Няма да Ви вземам много от времето, защото все пак ми се иска да проведем комисиите и да не проваляме блицконтрола, както каза госпожа Захариева. Все пак обаче тук някой дължи отговор – дали сте Вие, господин Председател, защото Вие го предложихте, дали е някой от консенсуса, трябва да излезе и да обясни защо се налага тази промяна. Ако отговорът е, защото така е по-удобно, съжалявам, колеги, но не може на нас нещо да ни е удобно, което за българските граждани не е позволено. Те в петък трябва да бъдат на работа, едно на ръка. Не очаквайте от ДПС сега да изпаднем в популизъм да не почиваме. Имаме предвидени времена за почивка в нашия Правилник, които, между другото, по Ваше предложение, пак на консенсуса в кавички, на управляващите бяха променени и ние не почивахме, а работихме тук заедно с Вас. Сега остава въпросът, ако едната хипотеза е, че бягаме от парламентарния контрол заради Рашков, която обяви моят колега, другата хипотеза е, че искаме да си направим една хубава почивка от шест дни. Много хубаво, между другото, и аз имам семейство, цяла година сме правили избори, някои може би не толкова – цяла година, те имат нужда от внимание. Колеги, осъзнайте обаче, че се намираме в една много деликатна ситуация има военен конфликт. И Вие в това положение ще лишите българската държава от парламент за шест дни. (Шум и

Крием министрите, крием правителството, бягаме от блицконтрола, който за голямо щастие се падна точно на Националния празник, и не искаме тук да има премиер и вицепремиери, така че да ги изслушаме, защото с всяко тяхно участие въпросите стават повече от отговорите, или нещо друго. Ако е нещо друго, заповядайте, колеги, излезте и кажете. Ако не, и ние, и всички български граждани приемаме версията, че Вие или искате да си починете, или криете Рашков. Трето няма за момента на масата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Добре, Господин Ченчев, за реплика или за изказване?

с това, което казвате? Защото Ваши колеги от парламентарната група, минавайки покрай нас, също така бяха солидарни с тази почивка, и Ви го казвам, защото го чух с ушите си. Поради тази причина искам да уточним – това мнение на цялата Ви парламентарна група ли е? Благодаря. Господин Ченчев, моля Ви, седнете, за да слушате внимателно, да се отпуснете и да се приготвим за празниците. Господин Ченчев, „Движение за права и свободи“ е единна партия и при нас няма фракции, крилца, криленца и всякакви други такива. И като заместник-председател на ДПС мога да Ви уверя, че каквото си говорите в коридора с когото и да е, важно е какво решение ще вземе ДПС. А иначе, ако искате да натопите някого с интрига, заповядайте. За съжаление, ние българите имаме богато развита култура на донос, не искам да казвам откога и откъде, но като ще интригантствате, вървете докрай. Елате и кажете имена от тази трибуна. Но интригата не е част от политическата култура на ДПС. Още повече не получих отговор на въпроса каква е третата хипотеза? Вие не ми отговорихте! Да, не ми отговорихте. Да, нали сте част от консенсуса, господин Ченчев? Излезте и кажете защо консенсусът иска шест дни Народното събрание да не работи и да си почива. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да съм кратък, тъй като и аз днес имам две комисии – от два и половина и от четири. Всъщност изказването ми визира едно предложение, което обсъдихме и сутринта на Председателския съвет. Не искам да говоря за дълги почивни дни, за периоди на дълга почивка или пък за криене на министри. Ще се опитам да направя едно градивно предложение, а именно – в решението, което ще приемем днес за заседанието във вторник, да приемем текст, текст, че ще заседаваме с удължено работно време до изчерпване на въпросите. Колегите от ДПС питаха кое е извънредното. Според мен извънредното е, че въпросите и питанията, които следва да бъдат разгледани на двата вида парламентарен контрол, са общо 88 по сметки от сутринта. Смятам, че досега в Четиридесет и седмото народно събрание ние не сме разглеждали 88 въпроса по реда на парламентарния контрол. Сутринта си говорихме с председателя на парламента, че трите часа, които са предвидени за контрол, ще стигнат едва за няколко въпроса, докато ние винаги като опозиция поне сме се мъчили да направим така, че парламентарният контрол да обхваща отговорите на всички въпроси, тъй като всички народни представители в тази зала заслужават да получат отговори от страна на министрите. Смятам, че именно това е извънредното основание, което може да наложи приемане на подобно решение да се заседава във вторник. Но молбата ми е да приемем такъв текст, че работното време да бъде удължено във вторник до изчерпване на парламентарния контрол с оглед на големия брой въпроси, които има. Така смятам, че нито ще се крият министри, нито пък ще има някакъв голям период на почивка, тъй като не отменяме парламентарния контрол в петък, а просто ще го пренасочим във вторник. Затова правя и съответното предложение, като се надявам то да бъде прието, защото напомням, че евентуално неотговорените въпроси във вторник ще се съберат в петък и ние реално следващия петък ще водим отново този разговор, ако не бъдат зададени и съответно не получат отговор всичките 88 въпроса.

Вече има друг консенсус, друго мнозинство, малко по-голямо. Видяхме го и вчера. Обаче с това Ваше изказване разбирам, че и Вие се присъединявате към консенсуса, тоест приемате заседанието да е във вторник, подкрепяте целия голям консенсус, само че искате всички въпроси да бъдат изчерпани. Това е справедливо, разбира се, но забравихте да кажете, че министър Рашков трябва да отговаря първи на всички въпроси. Но не в кръга на шегата, господин Петров. Вече втори вторник вторник парламентарните групи няма да могат да провеждат своите заседания. „Движение за права и свободи“ всеки вторник провежда заседание на парламентарната си група и на централното си оперативно бюро. Дали Вие го правите или не, сигурен съм, че го правите и Вие, и ГЕРБ, и всички партии се събират във вторник. Този вторник разглеждахме двата малки бюджета, следващият вторник е

Уважаеми господин Председател, уважаеми колега Хамид! На първо място, тъй като не се опитвам да участвам в коалиционно мнозинство, което да крие министър Рашков, аз нямам против той да бъде изслушан първи, като държа да отбележа, че не аз определям дневния ред на изслушването на министрите. Дори аз на Председателски съвет съм възроптал срещу това първо да отговаря министър-председателят, след това вицепремиерите и чак след това министрите, тъй като обикновено моите въпроси са последни.

възможно да не бъде провеждано. Държа все пак да кажа, че основанието за моето предложение е това, че ние като опозиция, пък и Вие, виждам, задаваме доста въпроси към министрите, които имат нужда от отговор. И съм се ръководил при направата на това предложение единствено от съображението, че е редно ние като опозиция да получим отговор на тези въпроси, а не управляващото мнозинство да ни даде едни три часа за парламентарен контрол. Ако наистина бъде направено това, в два часа или три ще завърши заседанието и след това ще си направим заседанията на групите. Но за мен е по-важно да получим отговор от страна на

Беше направено редакционно предложение от Петър Петров. Господин Петров, ще го оформим по следния начин: Точка II в момента по вносител гласи следното: „Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 8 март 2022 г., вторник, от 9,00 ч. до 14,00 ч. при следния дневен ред.“ Вашето редакционно предложение ще го оформим по следния начин: 14,00 ч. се заличава и вместо него текстът ще бъде: „изчерпване на въпросите от парламентарния контрол по т. 2.“ Така Така че, ако се приеме, текстът ще бъде: „Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 8 март 2022 г., вторник, от 9,00 ч. до изчерпване на въпросите от парламентарния контрол по т. 2, при следния дневен ред.“ Преминаваме към гласуване. На първо място гласуваме редакционното предложение на Петър Петров заседанието, ако такова, разбира се, се насрочи, да бъде до изчерпване на всички въпроси.

въздържали се 48. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на основния текст по вносител. Владимир Табутов?

С това и тази точка от дневния ред е приета. Закривам заседанието. Следващото заседание ще се проведе извънредно следващия вторник от 9,00 ч.